Дами и господа, ще пристъпим

преминаваме към нашата делова част от заседанието, в която, както разбрахте, трябва да изберем председател. Но преди това е постъпило предложение за решение за приемане на Процедурни правила за избор на председател на Четиридесет и петото народно събрание. Моля представител на вносителите да прочете Решението.

Приема Процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и петото народното събрание, както следва: 1. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г., и от народни представители. 2. Гласуването е явно чрез вдигане на ръка, освен ако Народното събрание реши друго, и по азбучен ред на предложените кандидатури. 3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.“

Нашата промяна се състои в следното – във формата на гласуването. Затова предлагаме в точка втора гласуването вместо да е явно чрез вдигане на ръка да бъде на основание на чл. 66, ал. 2, т. 3 и за да съм по-точен, ще го прочета: „Гласуването да става със ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за“, „против“ и „въздържал се“.“ Ще аргументирам нашето предложение. Още онзи ден, когато имахме контактна група с другите политически парламентарни групи, тази точка остана да бъде решена днеска. Аз изразих нашето становище, че особено когато се касае за избор на председател на Народното събрание и неговото ръководство, е едно от най-знаковите гласувания във всяко следващо Народно събрание, където се определя кой е опозиция и кой е управляващ. Считаме, че начинът, по който в момента в Проекта на решение е направена тази процедура да се извърши, няма да гарантира това хората да знаят кой какво е подкрепил. Тук ще стане ясно и доколко са верни думите, които преди малко от изявлението на групите се разбра, че ще се борят за нов морал, за нова етика – да стане ясно всъщност жаждата им за власт и нищо повече. Защото преди малко се спомена за това, че ГЕРБ миналия мандат беше предложил на втората по големина партия да оглави парламента точно в знак на добра воля. В знак на това, че парламентаризмът е над всичко, в крайна сметка ние трябва, колкото и да не се харесваме, да се уважаваме и да имаме все пак достатъчно добра парламентарна традиция, която в годините се е спазвала, но на този етап последните години не се спазва. Това започна от 2013-а, когато ГЕРБ-СДС беше първа политическа сила и тогава ние не успяхме да излъчим председател на Народното събрание точно поради тази причина, тази причина, защото някои колеги решиха тази традиция да не я спазят. И заради това искаме – и направих процедурното предложение, именно чрез гласуване – явно, чрез вдигане на ръка и поименно да се знае

Позволете ми да направя обратно процедурно предложение по няколко според мен очевидни довода – все се касае за явно гласуване. Явното гласуване с вдигане с вдигане на ръка, със ставане от място и назоваване на името е все явно гласуване, което позволява да видите, който Ви трябва, как гласува. Дали ще го видим за пет минути, или за 15 минути – това е въпросът. Ако искате, аз мога предварително да прогнозирам, че кандидатът на ГЕРБ за председател на Събранието ще получи толкова гласа, колкото са гласовете на ГЕРБ. И няма нужда от тази работа – да продължаваме да точим заседанието, в не много удобните условия, в продължение на 15 минути. Затова, тъй като Вие не предлагате тайно гласуване например или нещо друго, правя обратно процедурно предложение да се придържаме към Проекта за решение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е първо заседание на парламента и начинът, по който искаме да видим оформящото се ново мнозинство в това Четиридесет и пето народно събрание, е това – когато всички гласуваме накуп, нямаме система, която да отчете как са гласували различните групи, и хората да знаят какво е мнозинството. Защото мнозинството в един парламент избира председателя на парламента. Така че нашето предложение изобщо не е самоцелно. То не цели да удължи заседанието, а цели да има яснота по въпроса какво е новото парламентарно мнозинство и кой влиза в него. Това е нашето искане. И смятам, че е абсолютно редно да го подкрепите, след като всички тук се обявявате за прозрачност. Това е прозрачността. Благодаря.

Изказването на колегата Биков нямаше нищо общо с начина на водене на заседанието – то беше своего рода дуплика на процедурната дуплика. Няма нужда да се правим на толкова процедурно вещи в тържественото заседание при откриването на парламента и да се изпитваме по процедура на дребно. Ще има друг начин на водене, друго мнозинство и няма кой да Ви позволи от трибуната на парламента (реплики от ГЕРБ-СДС), наричайки процедура по водене на заседанието, да си говорите всичко. Ясно е какво ще бъде мнозинството, което ще диктува парламента – то ще бъде мнозинство на промяната! Да не губим време в технически ходове! Това на езика на шаха се казва „цунг-цванг“. (Ръкопляскания от ИСМВ.) Всичко е ясно, господин Биков. Да не губим време!

Моля, който е за предложението на ГЕРБ, да вдигне ръка. Квесторите!

Има ли въздържали се? Моля квесторите да ми дадат резултата.

229 души са гласували в залата и двама души са гласували дистанционно. От тези 229 души за са 74, 155 са против. Двамата гласували дистанционно – Андрей Михайлов и Галя Бърдарска, също

и Галя Бърдарска, са против, а господин Тодор Тодоров е за. Общо имаме гласували 232 души, от които 74 са

Когато говорите всички в глас, няма как да Ви отговоря. Продължаваме Продължаваме гласуването на предложеното решение в текста, който е предложен от вносителите. Който е за, моля да гласува.

Има ли въздържали се? Колеги от платформата, какъв е Вашият вот за решението в оригиналното предложение?

От гласувалите в залата 160 души са за и 74 са против. Като прибавим и тези

Госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Не възприехте нашето предложение, което, разбира се, беше очаквано, но няма как да не покажете резултата, който цитирахте преди малко, как е разпределен по групи. Това в съществуващия Правилник е изрично упоменато и когато се поиска, трябва да се обяви как групите са гласували.

са гласували за оригиналното предложение. Няма нито един извън парламентарната група на ГЕРБ-СДС, който да е гласувал против оригиналното предложение. Дами и господа, сега имате думата. Както знаете, всеки народен представител и всяка парламентарна група може да предлага председател на Народното събрание. Ето защо съгласно приетото вече решение имате думата за предложения. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! От името на групата ГЕРБ-СДС – нашето предложение за председател на Четиридесет и петото народно събрание е госпожа Цвета Вълчева Караянчева.

Госпожа Караянчева е завършила Техническия университет в град София, има и следдипломна квалификация от Нов български университет. Избирана е за народен представител в 41-вото, 42-рото, 43-тото, 44-тото и 45-ото народно събрание от Девети многомандатен изборен район – Кърджали. Била е заместник-председател и председател на 44-тото народно събрание. Като председател е представлявала българския парламент в редица международни форуми на най-високо ниво. Госпожа Караянчева е била и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Депутат е дългогодишен опит. Била е член на парламентарните комисии по земеделие, по икономическа политика, благоустройство и местно самоуправление. Политическата биография на госпожа Караянчева е публична. Тя е човекът, който промени статуквото в един партийно монолитен регион като Кърджали. (Реплика

Уважаеми колеги, знаете, че дългогодишна парламентарна практика е най-голямата по брой политическа сила, представена в Народното събрание, да излъчи председател. Вече тя бе веднъж нарушена през 2013 г. и онзи парламент беше краткосрочен. Аз моля все пак да

Заповядайте, господин Йорданов. надявам се да направите хубаво сравнение с това, което ще изчета, и това, което чухте преди малко за прекрасната кърджалийска представителка, (смях и От името на „Има такъв народ“ предлагаме за председател на Народното събрание Ива Митева-Рупчева. Сега, биографията на Ива Митева-Рупчева, за да сравните все за какво става въпрос. Ива Митева е родена в град Разград. Завършила е висше образование в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ през 1996 г. Отчислена е с право на защита като докторант по докторска програма „Конституционно право на Република България“ в Институт за държавата и правото при Българската академия на науките. Професионалният си стаж е започнала през 1998 г. в Министерството на правосъдието. От 2000 г. е назначена в Народното събрание и е преминала през всички стъпала в парламентарната администрация от държавен експерт до директор Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“. Била е член на експертните екипи за подготовка на предложения и обсъждане на промени в Конституцията на Република България. От 2007 г. активно участва в изработването на промените в изборните закони като член на експертните екипи за изработване на Проект за изборен кодекс и приемане на нов изборен кодекс. През 2017-а, 2018-а, 2019 г. е лектор по практическо нормотворчество в Програмата за следдипломна квалификация на Института за публична администрация и Софийския университет, хоноруван преподавател в Нов български университет, департамент „Право“, курс „Практическо нормотворчество“. Преценете сами! Благодаря.

…ще гласуваме по азбучен ред на първо име предложените за председател на Народното събрание.

Заповядайте. Извинявайте, не Ви видях. Бих искал да отправя един апел към всички Вас – парламентаризмът и функцията на представите на

На следващо място, бих искал да Ви помоля – всички Вас, този титаничен интелект, велик географски откривател, да върнем гордостта на Кърджали, специфичното производство на определени поцинковани изделия, където му е мястото. Благодаря. Благодаря, много сте любезни! На следващо място, нашата група подкрепя предложението, направено от „Има такъв народ“. Благодаря на всички. Госпожо Председател!

Здравейте,

защото това е доста неприятно за тези 200 човека в тази зала. Достойният човек посочва кой е мутрата. Къде е мутрата?!

Ще поискаш, ще ми кажеш насаме! Много Ви моля без квалификации! Последната квалификация за Кърджали… Аз съм от Кърджали. Кърджали е един много хубав град.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всички в началото се обявихме за ред и правила. За да функционира правилно парламентът и да работим в духа на парламентаризма, смятам, че всички трябва да спазваме парламентарно поведение. И въпреки че, госпожо Председател, все още не сме приели правилник за работата на Народното събрание, аз моля да напомните на всички колеги, дори и на новопостъпилите, че винаги в парламентарния правилник е имало специален раздел за парламентарно поведение. И това, което се случи преди малко, най малко заслужава не само отнемане на думата на говорещия грозни квалификации спрямо свой колега, без значение от кой многомандатен район са го избрали, но и следваше да му направите или забележка, или напомняне, или порицание! Моля Ви, госпожо Председател,

Дами и господа, предстои избор на нов председател. Както знаете... Както вече приехте правилата... Има ли изказвания? Не виждам желание за изказвания.

име. Първо, ще гласуваме за госпожа Ива Митева. Който е за, моля да гласува. Квесторите!

ЗАЙКОВА: Има ли още желаещи от платформата да гласуват? Не. Който е против предложението госпожа Ива Митева да бъде председател на парламента, моля да гласува. Кой е против? Нима всички сте за? Има ли въздържали се?

Ви. Да обявя сега резултатите от гласуването за госпожа Ива Митева: За

Сега ще обявя гласовете по групи:

БСП – 42 за, и ДПС – 29 за. Общо от залата 160 плюс 3 – 163 за, и 75 въздържали се. Предстои гласуване за госпожа Цвета Караянчева. Който е за, моля да гласува. Квесторите!

Който е против, моля да гласува.

Доколкото виждам, няма.

Обявявам резултатите за избора на госпожа Цвета Караянчева.

Дами и господа, от проведения избор имаме 163 гласа за госпожа Ива Митева

Госпожа Митева има думата. С голямо вълнение заставам пред Вас на тази трибуна заради доверието, което ми оказвате. Осъзнавам отговорността и очакванията на всички ни да намерим най-вярната посока, за да отговорим на предизвикателствата на днешната усложнена реалност. Уважаеми колеги народни представители, поздравявам всеки един от Вас с избора му за депутат в Четиридесет и петото народно събрание. Убедена съм, че ще работим достойно за авторитета на този парламент. Надявам се към опита и знанията на доказалите се парламентаристи да прибавим младостта и енергията, иноваторския дух на новоизбраните колеги. На 4 април повече от половината български избиратели

(ръкопляскания) и дадоха своя глас, за да се конституира Народното събрание. Към нас и нашата работа са обърнати очакванията на избирателите за изпълнение на предизборните програми за ясно, предвидимо и стабилно законодателство, дело не на каприза на минутата, а плод на здраво обмисляне и всестранно разглеждане, както казва Тодор Икономов. Вярвам, че правата на личността и нейното достойнство, издигнати във върховен принцип в преамбюла на Конституцията, ще бъдат зачитани в това Народно събрание и няма да забравяме, че от нашите действия зависи България да бъде демократична, правова и социална държава. Прозрачността и отчетността трябва да бъдат водещи принципи в работата на това Народно събрание, като конституционните норми, свързани с парламентарния контрол, изслушването на органите на съдебната власт и на органите, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, се изпълнят със съдържание. Уважаеми колеги! Нека положим усилия за диалог помежду си за търсене на добрите решения, за висока парламентарна култура, за да бъдем достойни представители на народа. Още веднъж поздравявам всички Ви! Благодаря!

Продължаваме със следващата точка: Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Народното събрание. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Приема Процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото народно събрание, както следва: 1. Народното събрание избира шестима заместник-председатели – по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г. г. 2. Всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април, предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. 3. Гласуването е явно чрез вдигане на ръка, освен ако Народното събрание реши друго, изцяло за всички кандидати. 4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете от присъстващите народни представители.“

Преминаваме към гласуване. Моля, който е за така прочетения проект на решение, да гласува.

Уважаема госпожо Председател, поздравявам Ви за Вашия избор и Ви желая успех от името на нашата парламентарна група. Около Вашия избор се оформя едно внушително парламентарно мнозинство, в което влизат „Има такъв народ“, БСП, ДПС, „Демократична България“ и „Изправи се! Мутри, вън!“ За съжаление, господин Станислав Трифонов не успя да Ви подкрепи, защото очевидно избяга от работа още в първия си работен ден тук. Това не е добре, защото Вие сте в крайна сметка негов кандидат. Ние предлагаме за заместник-председател на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева. Благодаря Ви.

Ако ми позволите само да се обърна първо към господин Биков – господин Трифонов не е избягал от работа – той е болен от ковид в момента. Уважаеми дами и господа народни представители от Четиридесет и петото народно събрание! От името на „Има такъв народ“ предлагам за заместник-председател на Народното събрание Виктория Димитрова Василева. От „БСП за България“? Уважаема госпожо Председател, позволете и аз на свой ред от името на парламентарната група да Ви поздравя за избора за председател на Народното събрание, да Ви пожелая много здраве, много успехи, да спазвате Правилника на Народното събрание и колкото може по-рядко да отнемате думата на народните представители. Уважаеми народни представители, от името на парламентарната група на „БСП за България“ правя предложение за заместник-председател на Четиридесет и петото народно събрание – Кристиан Иванов Вигенин. Кристиан Иванов Вигенин е роден на 12 юни 1975 г. Завършва висше образование в Университета за национално и световно стопанство, специалности „Международни отношения“ и „Макроикономика“. Член е на Европейския парламент в периода 2007 – 2013 г., министър на външните работи – 2013 – 2014 г., народен представител в 40-тото, 43-тото и 44-тото Народно събрание. В периода 2017 – 2019 г. е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, а от 2019 г. е избран за заместник-председател на Народното събрание. Семеен, с двама сина. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Разбира се, в първия ден грешките са позволени. Приемете нашите искрени поздравления. Имам честта да предложа от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за заместник-председател на Четиридесет и петото народно събрание госпожа Мукаддес Юсуф Налбант

Приемете и от името на „Демократична България“, госпожо Председател, нашите поздравления и пожелания да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 Народното събрание Атанас Атанасов. (Шум и реплики.) Няма да го представям подробно – демократ, юрист, адвокат, парламентарист, борец за демокрация. И съм сигурен, че в негово лице ще имате добра помощ. Благодаря Ви.

Поздравления, госпожо Председател, от името на парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ Блестящ избор направи днес българският парламент – в това сме убедени всички, които Ви познаваме и сме следили Вашата работа. От името на парламентарната ни група предлагаме госпожа Татяна Дончева за заместник-председател на Народното събрание – доказан, уважаван, авторитетен парламентарист и юрист. Ако искаме да върнем авторитета на Народното събрание, то има нужда от такива личности – блестящи, силни, смели, образовани, грамотни. Нашето предложение е за госпожа Дончева. (Ръкопляскания Преминаваме към гласуване на предложените кандидатури в цялост. Моля, който е за, да гласува.

234 народни представители подкрепят кандидатурите. Моля заместник-председателите да заемат своите места.

Продължаваме със следващия проект за решение – Проект за решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

и петото народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание до приемане на свой правилник, освен ако реши друго.

Благодаря Ви. Обявявам разискванията за открити. Има ли изказвания по така внесеното предложение за Проект за решение? Няма. Закривам разискванията. Моля, който е за този проект за решение, да гласува.

Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля за резултата.

За този проект за решение са гласували 233 народни представители. Проектът за решение е приет. Продължаваме със следващия проект за решение – за избиране на секретари на Четиридесет и петото народно събрание. Постъпил е Проект за решение. Моля, някой от вносителите да го представи.

1. Избира 12 секретари на Народното събрание – по двама от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г.

Ви. Откривам дебата по този проект за решение. Има ли някой желание да се изкаже? Няма. Закривам дебата. Моля, който е за този проект за решение, да гласува.

233 народни представители са подкрепили Проекта за решение. Решението е прието. Моля за кандидатури от името на всяка политическа партия или коалиция. От името на Политическа партия ГЕРБ-СДС?

От името на парламентарната група на Политическа партия „Има такъв народ“ предлагам за парламентарни секретари Кирил Сашев Симеонов и Петър Христов Димитров. ПРЕДСЕДАТЕЛ От името на БСП? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „БСП за България“ за секретари на Четиридесет и петото народно събрание предлагам Филип Стефанов Попов и Стоян Михайлов Мирчев. Благодаря Ви. От името на ДПС? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлагам Мастън Османов Мастънов и Сезгин Юсеин Мехмед за секретари на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От името на „Демократична България“?

Преминаваме към следващия проект за решение – за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени във временния Правилник на Народното събрание. Моля някой от вносителите да представи проекта.

дейност: 1.1. Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и петото народно събрание. 1.2. Разглеждане и обсъждане на внесени от народните представители предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като в този случай § 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника не се прилага. 2. Срокът за писмени предложения по точка 1.2. от народните представители за изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е четири дни – до 19 април 2021 г. включително. Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответния доклад. 3. Комисията е в състав от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип по трима от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г. 4. Избира ръководство и състав на временната комисия както следва: председател, членове. Комисията се избира за срок от...“ Благодаря Ви. Откривам разискванията. Някой иска ли думата? Няма желаещи. Обявявам разискванията за закрити. Моля, който е за така предложения проект на решение, да гласува.

Против? Няма. Въздържали се? Няма.

политическите партии и коалиции да направят своите предложения. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Председател. От името на ГЕРБ нашите предложения са Димитър Главчев, Тома Биков и Анна Александрова, като предлагаме господин Главчев да бъде председател на тази комисия. Благодаря Ви. От „Има такъв народ“?

Уважаема госпожо Председател, колеги! От името на Коалиция „БСП за България“ предлагаме

Благодаря Ви. Първо ми позволете, госпожо Председател, да Ви поздравя с избирането! Да Ви пожелая много здраве и успехи, както и да спазваме Конституцията на Република България, законите на страната и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който ще приемем. Предложението от името на „Движението за права и свободи“ е господин Хамид Хамид, господин Йордан Цонев и господин Хасан Адемов.

Благодаря Ви. И срок за работа на Комисията? Ще бъде ли определен срок? Някакво предложение за срок? Господин Хамид. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Практика е във временните комисии срокът да е определен по следния начин: Точка 5 трябва да изглежда: „Срокът е до окончателното приемане на Правилника“. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, честито и от мен! Пожелавам Ви успешен мандат! При положение че Вие сте предложена в тази комисия и сте председател на Народното събрание, аз си правя отвод като председател на Комисията. (Ръкопляскания.) Тогава предлагам предложените кандидатури да ги гласуваме в цялост. Моля, който е за така предложените имена, да гласува.

Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля за резултата.

Не, защото той е един и няма смисъл да се гласува, но предлагам да гласуваме срока за Временната комисия… Добре. Тогава подлагам на гласуване предложението на „Има такъв народ“ за председател на Временната комисия по изработване на Правилника

Благодаря Ви. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Благодаря Ви. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Преминаваме към съобщенията за парламентарните групи.

председателя на парламентарната група на ДПС: „Уважаема госпожо Председател! С настоящето Ви уведомявам, че народните представители от Политическа партия „Движение за права и свободи“ взеха решение за образуване на парламентарна група с наименование „Движение за права и свободи“ на проведено заседание на 14 април 2021 г. Изпълнени са всички необходими условия по чл. 13, 14 и 15 от Правилника Налице е минималният необходим брой народни представители за образуване на парламентарна група, всеки от които не членува в друга парламентарна група. На основание чл. 14, ал. 2 и 3 от Правилника Ви представям Протокол с решение за образуване на парламентарната група и списък на ръководство, с което да регистрирате парламентарната група „Движение за права и свободи“ и нейното ръководство в специалния регистър на Народното събрание и това обстоятелство да бъде съобщено на първото заседание на Четиридесет и петото народно събрание.“

Сали Карадайъ – председател на парламентарната група на ДПС, Йордан Цонев – заместник-председател на парламентарната група на ДПС, Хамид Хамид – заместник-председател на парламентарната група на ДПС, Халил Летифов – заместник-председател на парламентарната група на ДПС, Адлен Шевкед – секретар на парламентарната група на ДПС.

Раздел III, чл. 12 от Договора за създаване на Коалиция „БСП за България“ от 8 февруари 2021 г. за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 г. и във връзка с чл. 13 и 14 от Правилника за организацията и се състоя Общо събрание на народните представители, избрани с бюлетината на Коалиция „БСП за България“ в изборите за Четиридесет и пето народно събрание. Общото събрание реши: Образува парламентарна група на народните представители, избрани с листата на Коалиция „БСП за България“. Името на парламентарната група е: Избира Корнелия Петрова Нинова за председател на парламентарната група „БСП за България“. Избира ръководство на парламентарната група „БСП за България“ в състав: Георги Страхилов Свиленски – заместник-председател; Крум Костадинов Зарков – заместник-председател; Христо Танчев Проданов – заместник-председател; Атанас Зафиров Зафиров – заместник-председател; Иван Валентинов Иванов – заместник-председател; Кристиан Иванов Вигенин – заместник-председател; Ирена Тодорова Анастасова – секретар; и Филип Стефанов Попов – секретар.“ Следващото е от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“: „Уважаема госпожо Председател! Уведомявам Ви, че бе проведено Общо събрание на народните представители, избрани с листите, регистрирани от коалиция „ГЕРБ-СДС“ на проведените парламентарни избори на 4 април 2021 г., което реши Образува парламентарна група на народните представители, избрани с листите, регистрирани от коалиция „ГЕРБ-СДС“ на проведените парламентарни избори на 4 април 2021 г. Името на парламентарната група е „Парламентарна група на „ГЕРБ-СДС“. Избира ръководство на парламентарната група „ГЕРБ-СДС“ в състав: председател – Десислава Вълчева Атанасова, заместник-председатели: Александър Руменов Ненков; Румен Димитров Христов; Тома Любомиров Биков; Евгения Бисерова Алексиева Следващото е от парламентарната група на „Има такъв народ“: „Уважаема госпожо Председател! С настоящето Ви уведомяваме, че народите представители от Политическа партия „Има такъв народ“ взеха решение за образуване на парламентарна група с наименование „Има такъв народ“ на проведено заседание на 15 април 2021 г. Изпълнени са всички необходими условия по чл. 13 – 15 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

специалния регистър на Народното събрание и това обстоятелство да бъде съобщено на първото заседание. Председател на парламентарната група „Има такъв народ“: Тошко Йорданов Хаджитодоров, заместник-председатели на парламентарната група „Има такъв народ“: Виктория Димитрова Василева;

Постъпило е заявление от председателя на парламентарната група на „Демократична България“: „Приложено Ви представям решение на Общо събрание на народните представители, избрани от листите на коалиция „Демократична България – обединение“ и Протокол с решение за избор на ръководство на парламентарната група. Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Председател на парламентарната група на „Демократична България“ – Христо Любомир Иванов, и трима заместник-председатели на парламентарната група: Цецка Георгиева Бачкова, Надежда Георгиева Йорданова, Владислав Панчев Панев“. Последното заявление е от „Изправи се! Мутри вън!“: „На 14 април 2021 г. избраните народни представители от листата на „Изправи се! Мутри вън!“ беше взето решение за образуване на парламентарна група „Изправи се! Мутри вън!“ на основание чл. 13 и чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Името на парламентарната група е парламентарна група „Изправи се! Мутри вън!“ Ръководството на парламентарната група е в състав: председател – Мая Божидарова Манолова; заместник-председател – Николай Димитров Хаджигенов; секретари: Драгомир Георгиев